Има кворум – откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за работата на Народното събрание за 12 – 14 февруари 2020 г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Вносител – Министерският съвет, на 26 август 2019 г., приет на първо гласуване на 28 ноември 2019 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за административното регулиране, на производството и търговията с оптични Вносител – Министерският съвет, на 10 декември 2019 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител – Министерският съвет, на 12 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 27 ноември 2019 г. точка първа за четвъртък, 13 февруари 2020 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Вносител – Министерският съвет, на 2 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 7 ноември 2019 г. – точка втора за четвъртък, 13 февруари 2020 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Вносители – Александър Сиди и Калин Поповски, на 14 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 5 февруари 2020 г. – 13 февруари 2020 г. 7. Проект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. Вносител – Министерският съвет, на 24 януари 2020 г. – точка първа за петък, 14 февруари 2020 г. 8. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване.

Постъпили законопроекти и проекторешения на 5 февруари 2020 г. до 11 февруари 2020 г.: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Станислав Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Вносител – Славчо Атанасов и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съобщения: От Националния статистически институт е постъпила информация за наблюдение на потребителите – януари 2020 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети“ през месец декември 2019 г.; индекси на промишленото производство през месец месец декември 2019 г.; индекси на строителната продукция през месец декември 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители.

представител Христо Проданов и група народни представители: В § 1 се правят следните изменения: „1. точка 1 се изменя така: „1. точка 2 се отменя.“ 2. точка 2 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители. Гласували

предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм;“. б) в т. 5 накрая се добавя „и обучение на туристи по снежни спортове“; 2.

б) създават се т. 22 и 23: „22. пещерите – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с правилата на лицата, на които е предоставено правото на управление.“

По § 22 има предложение от Христо Проданов и група народни представители: В § 3 се правят следните изменения: „1. Точка 1 отпада. 2. В точка 2 в допълнението на т. 27 думите „фестивали и събития“ и запетаята преди тях се заменят с „публична държавна и общинска собственост“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Точка 5 се изменя така: „5. предлага на Министерския съвет с решение да обявява национални курорти;“. 2. В т. 27 накрая се добавя „и Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития по чл. 170а, ал. 1“. 1“. 3. Създава се т. 37: „37. обявява списък на категориите информация от Единната система за туристическа информация, ако подлежи на класификация като служебна тайна.“

Предложение от Даниела Савеклиева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § § 4: „§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 след думите „заместник-министър на вътрешните работи“ се добавя „заместник-министър на отбраната“. 2. Точка 8 се изменя така: „8. по един представител на морските, на планинските и на балнеолечебните национални курорти;“.“ Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Христо Проданов и група народни представители. Гласували

Експертна комисия по сертификация на туристически обекти (ЕКСТО); 4. Експертна комисия за регистрация на ски училища (ЕКРСУ); 5. Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите

и представители на браншовите туристически сдружения на туроператорите и/или туристическите агенти. (4) В състава на ЕККТО се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма и представители на браншовите сдружения (хотелиерство и/или ресторантьорство). (5) В състава на ЕКСТО се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, както и представители на продуктови и/или професионални туристически сдружения в сферата на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги. услуги. (6) В състава на ЕКРСУ се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Българската федерация „Ски“, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове.“ 3. Създава се нова ал. 7: „(7) В състава на ЕКОСССП се включват представители на Министерството на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на околната среда и водите, на Българската федерация „Ски“, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове.“

Уважаема госпожо Председател, обръщам Ви внимание върху обстоятелството, че Вие сте председател на българския парламент – на българското Народно събрание, където официалният език е български.

Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители. Обявете резултата.

представители: за 48, против 14, въздържали се 53. Предложението не е прието. От името на господин Жаблянов правя предложение за прегласуване. Гласували

Предложение от Даниела Савеклиева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § § 6: „§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план

Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл. 5, ал. 2. Общинската програма за развитие на туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия за:“

3. Създава се ал. 3 „(3) В случаите, когато на територията на общината е разположен национален курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и продукти в националния курорт.“

България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Предложението за създаване на нова ал. 3: „В случаите, когато на територията на общината е разположен национален курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности…“ Уважаеми Уважаеми колеги, това е ярка илюстрация на това как държавата продължава да вдига ръце от своите задължения и да прехвърля своите задължения към общините, но за това не планира да дава пари на общините. общината да се планират разходи за подобряване на инфраструктурата, когато за това общината не е получила пари? Единствено чрез увеличение на данъците!

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз също искам да взема отношение по точка 3 това касае общинските съвети да погледнат малко по-сериозно към националните курорти, които се намират на техните територии. Защото какво се получава в практиката? Тези национални курорти – тук в никакъв случай не става въпрос за увеличаване на данъци, но от тези национални курорти, които се намират на територията на общините, се формира една много голяма част от бюджетите на тези общини

по-атрактивно бюджетите, които се формират от тези курорти, да се разпределят по другите населени места. Това е плах опит, бих казал,

на нашия туризъм – както на държавата, така и на общината. Както казах, те формират много голяма част и към този момент от бюджетите на общините. Това е опит наистина да се погледне по-сериозно и да се реинвестира. В никакъв случай няма да се реинвестира целият целият приход, който е от тези национални курорти, но все пак част от приходите да се реинвестират, за да се поддържат инфраструктура, озеленяване, осветление в националните курорти. Пак казвам, не става въпрос в никакъв случай за увеличаване на данъци,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бойчев! Точно тук си противоречите, защото в края на миналата година и в края на по-миналата година, когато разглеждахме държавния бюджет, ние от БСП настоявахме точно за това: за преминаване с плавни стъпки към финансова децентрализация. Тоест да се получи това, което Вие казвате: когато тази община, която е национален курорт, това селище генерира повече приходи от данъци, от такси и така нататък, процентно да получава по-голяма част от средствата, които да реинвестира в своята инфраструктура – осветление, паркове, градини и така

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Предлагам да не подкрепите това предложение. И, господин Бойчев, искам да Ви направя реплика по следния начин. Всъщност общинските съвети приемат своите бюджети, те стопанисват цялата територия.

това е излишно. Това влиза в противоречие със законодателството в страната. В основния Закон за местното самоуправление те приемат бюджет, те се грижат за цялата територия, те трябва да я благоустрояват, те я стопанисват. Озеленяването, чистотата – те са в пакета, който договарят за цялата община. И сега с един Закон, който е специален, ние казваме на общините: хайде, тук още повече. На

курорти. Даваме си сметка колко е отговорно отношението и на парламента, и на правителството към сектора и към бранша „Туризъм“. Той се развива и дава една добавена стойност. Но големите инфраструктурни проекти, които трябва да подкрепят националните курорти, тук държавата бяга. улиците, тротоарите, осветлението, довеждащата електроенергия, пречистването, ВиК-то това няма да стане и отново неглижираме проблема. На първо четене по този въпрос критикувах министъра, че бяга от това да ангажира правителството, и нас – парламента, с по-сериозно решение. Тук опипваме темата, знаем, че има проблем, ама хайде да го метнем на общините. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Трета реплика? Не виждам. Господин Бойчев, заповядайте за дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, това, както казах в моето изказване, е опит да обърнем внимание на общините да реинвестират част от приходите, които акумулират от тези

Конкретно туристическият данък на 100% се акумулира от тези общини, данък сгради на 100% се акумулира от тези общини и наистина формират много голяма част от бюджетите на общините. Това е опит да накараме кметовете на общини и общинските съвети да реинвестират част от тези пари, защото е много по атрактивно тези пари да се реинвестират в населени места, където – казвам го направо, имат избиратели. На тези национални курорти не се обръща такова голямо внимание, защото няма избиратели при едни предстоящи избори, тези курорти също имат своите нужди. Когато се акумулират такива средства от националните курорти, логично е част от тези пари да се реинвестират в инфраструктура, в озеленяване, а големите инфраструктурни проекти,

думите „зелените площи на територията на общината, свързани с туризма“ се заменят с ,,екосистемите на територията на общината и предоставяните от тях услуги“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители. Гласували

Следват няколко параграфа, които са по вносител.

§ 16: „§ 16. В чл. 47 се създават ал. 4 и 5: „(4) В туристическите сдружения не могат да членуват политически партии, синдикални организации, религиозни институции и юридически лица, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

„(4) Информация относно регистрацията и актуалното състояние на заявителя и уставът на сдружението се набавят по служебен път.“ 4. В ал. 5 след думите „издава заповед за“ се добавя „определяне на вида и“. и“. 5. Алинея 9 се изменя така: „(9) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на туризма декларация по образец, утвърдена със заповед на министъра на туризма. Към декларацията се прилагат: 1. списък на редовните членове; 2. информация за платения членски внос за предходната година, когато е приложимо; 3. доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението съгласно устава.“

представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава заявление по образец, утвърдено от министъра на туризма, за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 7-дневен срок от настъпването им.“

Има предложение от Даниела Савеклиева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от Валери Симеонов и Христиан Митев. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3 и подкрепя предложението по т. 4:

което се обнародва в „Държавен вестник“. (2) След влизането в сила на решението по ал. 1 лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, получават административни услуги по този закон в срокове, съкратени наполовина от предвидените. Чл. 56б. (1) Министерският съвет приема наредба за националните курорти по предложение на министъра на туризма и министъра на здравеопазването. (2) С наредбата по ал. 1 се уреждат: 1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти; 2. редът за заявяване на обявяване

Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване първо предложението на народния представител в частта, която е неподкрепена от Комисията.

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.“

т. 1 – 3, както и документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 – за чуждестранни граждани. За български граждани обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 се установява служебно;“

§ 25: „§ 25. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им.

В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията. (2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 63 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1, изречение първо спира да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността. След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността длъжностните лица по ал. 1 представят документите за разглеждане от ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. 2.

Няма. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Христо Проданов и група народни представители. Гласували

В § 29 имаме една техническа редакция. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28: „§ 28. § 28: „§ 28. Създава се чл. 79а: „Чл. 79а. (1) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент сключва договор за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет. пакет. (2) Туроператорът е длъжен да съхранява на траен носител сключените от него или чрез туристически агент договори за туристически пакети за срок от две години, считано от приключването на тяхното изпълнение.“

текстовете на вносителя за параграфи 27, 28, които стават съответно параграфи 26 и 27; редакцията, предложена от Комисията за § 29, който става § и текстовете на вносителя за параграфи 30, 31 и 32, които стават параграфи 29, 30 и 31. Моля, режим на гласуване.

така: „3. алинея 2, т. 3 – данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност, като въвеждането се извършва в срок до 24 часа от вписването или промяната на данните по ал. 5 в регистъра; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в райони, за които липсва комуникационна свързаност, въвеждането на данни в Единната система за туристическа информация се извършва веднъж седмично;

се изменя така: „Раздел II – Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 32 със съдържание по Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за § 33; и предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 34 и 35 с текст съгласно Доклада на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Местата за настаняване са три класа – „А“, „Б“ и „В“. Местата за настаняване клас „А“ и клас „Б“ и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“ 4. Алинея 6 се отменя.“ Комисията

Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията на параграф, който Комисията предлага за § 34, който става § текст на вносителя за § 35, който става § 37, предложението на Комисията за създаване на нов § 38 с текст по Доклада на Комисията; и текст на вносителя за § 36, който става § 39. Моля, режим на гласуване.

4 и 5: „(2) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в (3) Места за настаняване от клас „В“ могат да бъдат регистрирани включително когато са в сградата или на територията на апартаментен туристически комплекс по смисъла на § 1, т. 19, буква от допълнителните разпоредби, но не са част от неговия капацитет. (4) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, вписани в регистъра по ал. 2. (5) За регистрацията,

Продължаваме,

така: „е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която

така: „б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт,

като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;“ б) в т.

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости или упълномощено от него лице, подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания: 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко: а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща; б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват том и година и служба по вписванията, в която е вписан; 2. към заявление-декларацията се прилагат: а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване; б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник; в) документ, удостоверяващ съгласието на 50 на сто от собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост, където се намира обектът подлежащ на регистрация. (2) В случаите, когато стаи за гости и апартаменти за гости се намират в категоризирани места за настаняване от типа „апартаментни туристически комплекси“, „вилни селища“, „туристически селища“, ал. 1, т. 2, буква „в“ не се прилага.“

да отпадне. Това предложение касае документ, удостоверяващ съгласието на 50 на сто от собствениците на самостоятелни обекти в Етажната собственост. В хода на дискусията в Комисията стана ясно, че това ще бъде пречка за духа на промяната, която правим, а именно да направим регистрационен режим на тези места за настаняване. Затова предлагам точка „в“ да отпадне, ал. 2 е

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! уважаеми управляващи! Очевидно е, че нещо сте им замислили на тези апартаменти за гости в последните шест месеца. Първо тръгнахте да ги категоризирате, после отстъпихте и решихте да се регистрират, после преминахте на регистрация плюс патентен данък, сега тръгнахме към някакви нови изисквания за събиране на подписи и така нататък. Не знам още какво ще Ви хрумне. Предлагам да не сте толкова задълбочени вече по тази тема, но истината е една, така изглежда, че искате нещо да направите, но и самите Вие не сте наясно какво точно трябва да направим. Елементарното, което трябва да се случи, е тези апартаменти наистина да бъдат на светло и да се плащат данъците. Нищо повече от това. Това беше постигнато, когато приемахме бюджета и когато се прие режимът на на регистрация – една обикновена регистрация, плюс плащане на патентен данък. Уважаеми колеги, това е един специфичен, но доста доста сериозен бизнес, който ние трябва да пазим. Може би са Ви направили впечатление в последните няколко години, разхождайки се в центъра на София, стотиците хиляди туристи. Тези туристи са точно туристите, които ползват нощувките и апартаментите. Много се е спорило за това дали тези апартаменти са конкуренция на хотелите. За нас те реално не са конкуренция на хотелите по една много проста причина – туристите, които ползват тези нощувки, са ниско тарифни туристи, те ползват нискотарифна компания за евтин полет и търсят евтина нощувка на мястото, където ще отидат за два дни и основната цел на тяхното посещение е да опитат местната кухня и да си пазаруват в местните магазини. магазини. Ние, съсипвайки този бизнес и тези апартаменти за гости, лишаваме от голям оборот магазините, ресторантите, таксиметровите компании, музеите и всичко останало, което е свързано с този вид посетители. Казах, че те не са реална конкуренция на хотелите по една много проста причина: да вземем центъра на Барселона – един такъв турист може да спи там до Саграда Фамилия на цена от 10 – 15 евро. Едва ли той ще предпочете да дойде да спи тук в хотел за 70 – 80 евро в София. Така че тези апартаменти са наистина една реална конкуренция на всичките апартаменти, които са в тези европейски градове и дестинации за такъв тип туристи. за такъв тип туристи. Това, което беше направено във връзка с изсветляването на този бизнес, във връзка с регистрацията и плащането на данъци на данъци от тези апартаменти, е напълно достатъчно и не бива те повече да бъдат натискани и пресирани, защото всичко останало, което може да им се случи като допълнение, е да ги вкараме в сивия сектор или изобщо да закрием този бизнес, който, както казах, касае много други бизнеси

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действително ние подкрепяме политиката по регулация и изсветляване тези обекти да плащат данъци, а да не бъдат нелоялна конкуренция. Това беше постигнато. Сега се отива в една съвсем друга посока, и то прекалено лековато, защото с тези текстове се ограничава именно частната собственост. Отделна тема е, че това определено не приляга на една дясна партия, но в крайна сметка резултатът ще бъде точно този – ще удари един сегмент, една изцяло нова и крехка ниша в туризма, защото има различна група туристи. Аз съм един от тези туристи, които предпочитат такива апартаменти, не предпочитат хотели. хотели. Тук трябва да си кажем нещата честно: хотелиерското лоби смята, че като ограничи тези апартаменти, ще спечели повече, се лъже. Защото това е друга група туристи и тези хотелиери ще останат част от един малък, беден, ограничен пазар. И обратното – когато ги има тези апартаменти, ще има повече туристи, те ще харчат повече в нашите градове, в нашите кафенета, нашите ресторанти и така тези хотелиери ще бъдат част от един по-голям, по-силен пазар – всички печелят от това. В Европа този дебат се води отдавна. Едно решение на Съда в Люксембург вече потвърди и изясни статута, а нашият парламент върви против логиката на Европа и против това решение в Европа. В същото време, колеги, дебатът стигна дотам в западните държави, че те ограничават тези платформи поради причината, че имат прекалено развит туризъм, прекалено много туристи, прекалено много хора в градовете, които пречат на живота в тези градове. България е много далеч от това ниво. Дай боже някой ден да я докараме дотам, че да имаме твърде много туристи, и да трябва да ги ограничаваме, да трябва да намаляваме техния брой, но в момента мисля, че не сме на това ниво. Правим голяма грешка. Касае се основно за млади хора, които ползват тези услуги и които се насочиха към отдаването на тези услуги. Ако трябва да сме честни, ако мотивът, който се излага, че става въпрос за сигурност – да се търси съгласие, да се търсят 50% от собствениците, колеги, и в момента Законът за етажната собственост позволява контрол. Той позволява дори собственикът да бъде изгонен от неговия си имот, ако нарушава правилата – и дългосрочният наем, тоест има достатъчно гаранции, че нарушения няма да има и в тази посока няма нужда от нищо повече. Ако трябва да водим този разговор адвокатски кантори, офиси, зъболекарски кабинети в блокове – колкото искате, с огромно текучество на клиенти и хора, а там не трябва ли да има такива регулации, че сме се насочили първо към този развиващ се крехък сегмент? Колеги, аз Ви призовавам да отхвърлите тези промени. Благодаря Ви.

сив сектор в този сегмент и един много опростен регистрационен режим – всички да бъдат равнопоставени, и в този контекст оттеглихме това. Както това. Както казах, при дебатите в Комисията стана ясно, че това ще бъде допълнителна пречка при регистрацията да се иска 50% съгласие на живущите и затова го оттеглихме. Логиката е всички да бъдат равнопоставени, да е олекотен много режимът при регистрацията.

Важното обаче е, че някъде в Министерството, ако там са писани тези неща, има някой, който доста целенасочено се опитва да ги ограничи. Предполагам, че след това ще има и други опити – ако не стане това, ще пробваме нещо друго. Надявам се да сме приключили с тази посока. Искам да кажа за още един довод, който е важен. Вижте, колкото и да вървим срещу вятъра, има неща, които се случват въпреки нас. Едното от тях е, че в момента целият свят върви към така наречената споделена икономика, а това касае абсолютно всичко. Това касае колите и – както виждате, в София вече е пълно със споделени коли и колкото всякакви законодателства в Европа да се опитват да работят срещу определени фирми за споделена икономика, това няма как да се получи. То ще стане временно, но след време това ще пробие, защото това е много по-ефективно. Няма как да наложим равни правила между тях, защото това е по-ефективно – споделената икономика, разбира се, тя винаги ще надделява над другата. Това е процес, за който трябват други мерки, а не ограничителни. Това касае автомобилите и ние сега сме на ниво споделени автомобили, тях вече ги има в София и в цял свят. Оттам нататък вече ние ще отидем към автономни автомобили, което е следващото ниво и което някой ден ще обезсмисли най вероятно споделените, тоест тук става дума за нива и съответно същото е с тези имоти. Това е друго ниво. Вижте, момичетата вече започват да използват споделени обувки. Разбирате ли? Като се започне от апартаментите и колите и се стигне до облеклото, всичко това се превръща в част от споделената икономика. Това може да не ни изглежда много здравословно, но те го правят масово. Това не можеш да го спреш,

да ограничим по някакъв начин споделената икономика, но няма да можем. Напротив трябва да търсим точно обратното, трябва да търсим начините, по които тази споделена икономика да я развием до степен, в която да сме конкурентоспособни, а не да ги ограничаваме. Благодаря Ви, господин Кутев. Реплики? Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване направеното предложение

1. идентификатор на обекта от кадастъра по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър; 2. лице, извършващо дейност в обекта; 3. поредност на категоризацията на обекта. (3) УИК се издава въз основа на заповедта на категоризиращия орган за определяне на вида и категорията на обекта и се посочва като номер на удостоверението за определената категория.

„(1) Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им. (2) Когато длъжностните лица по ал. 1 констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 140, те изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по сертифициране на обекта и да издаде временно удостоверение. (3) При констатирани нередовности на представените документи по чл. 140 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 10-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.“

„(14) При необходимост от съдействие във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по ал. 7 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕКСТО,

Няма. Подлагам на гласуване

има предложение от Христо Проданов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а“ и не подкрепя предложението по т. 1, буква „б“, т. 2 и 3. Чета това, което не е подкрепено:

Чл. 143а. Предоставянето на услуги по обучение на туристи по снежни спортове се извършва от ски училища, вписани в Националния туристически регистър от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице. Чл. 143б. (1) Туристическа дейност като ски училище може да извършва лице, което: 1. е регистрирано като търговец по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или е юридическо лице с нестопанска цел, което има право да предоставя спортни услуги съгласно Закона за физическото възпитание и спорта; 2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 3. има персонал за обучение по снежни спортове. (2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление декларация по образец до министъра на туризма. заявление-декларацията се декларира: 1. пълното наименование на лицето и на ски училището (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща; 2. ЕИК и/или основанието, на което лицето има право да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 3. дали лицето е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 4. образованието и професионалната квалификация на персонала. (3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 се установяват служебно, а за обстоятелствата по т. 4 се представя копие от документ.

Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Когато представените документи съответстват на изискванията на чл. 143б, те се представят за разглеждане от ЕКРСУ, която се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията. (2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 143б длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността. (3) След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността длъжностните лица по ал. 1 представят документите за разглеждане от ЕКРСУ, която в 14 дневен срок срок от заседанието си се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за: 1. извършване на регистрацията – когато непълнотата или нередовността са отстранени, или 2. за отказ за извършване на регистрация – когато непълнотата или нередовността не са отстранени. отстранени. (4) Експертната комисия за регистрация на ски училища изготвя мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за отказ за извършване на регистрация, когато установи, че заявителят е с прекратена регистрация на основание чл. 143ж,

на ЕКРСУ извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация. (6) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4. (7) Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 143г. Удостоверението за регистрация на ски училище се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя. Чл. 143д. (1) Регистрацията на ски училищата е безсрочна. (2) Правата по регистрацията могат да се прехвърлят само когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие, когато лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра. (3) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3 се открива по заявление декларация по образец, която се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната до министъра на туризма. (4) При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 143б, ал. 2 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените за вписване и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната. (5) При нередовности на документите по ал. 3 или 4 в 14 дневен срок от получаването им министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани нередовностите в 14-дневен срок. (6) Министърът на туризма

съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Чл. 143е. (1) При предоставяне на услуги по обучение по снежни спортове от ски училище от държава – членка на Европейския съюз, или от държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра на туризма не по късно от един месец преди започването на предоставянето на услугите. (2) Когато предоставянето на услуги като ски училище по ал. 1

на предоставяне на услугите се публикува в Националния туристически регистър. Чл. 143ж. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

е представило неверни данни, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея; б) не е подало в срок заявление-декларация по чл. 143д, ал. 4 или 5;

Обжалването на съответната заповед не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго. (4) При прекратяване на регистрацията министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването. (5) В 7-дневен срок от получаването на заповедта

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Ние подкрепяме част от текстовете в § 54, а именно там, където се установява, че ски учителите вече могат да упражняват професията си само чрез ски училища. Това до голяма степен дава някаква гаранция за ценза на този ски учител и изключва възможността случен турист, отишъл за събота и неделя в планината, искайки да се научи да кара ски, да попадне на случаен учител, който няма необходимата компетенция. В тази част предложението в § 54 го подкрепяме. В частта, в която професията „ски учител“ се приравнява със „ски треньор“, ние сме против, защото реално това е един спор между Българската ски федерация и Българското ски училище, в който парламентът едва ли има нужда да взема някаква позиция. Има и една друга истина – че когато нещо работи нормално и функционира, не бива да се променя. По този начин, с това предложение, връзвайки правоспособността на ски учителите да отговорят по Закона за физическото възпитание и спорта, де факто ние ги приравняваме към ски треньорите. Ски треньорът е човек, който се занимава със спортисти, изгражда техните качества за постигане на високо спортно майсторство и за високи спортни успехи и резултати в сферата на зимните спортове, докато работата на ски учителя е да научи един аматьор да кара ски, така че не е необходимо той да отговаря на същите тези условия. В по-голямата си част те наистина са такива и тук рискуваме след определен период от време

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Проданов и група народни представители в неподкрепената му част от Комисията. Гласували

Още една процедура.

По § 56 има предложение от Христо Проданов и група народни представители: „Параграф 56 – отпада.“ Комисията подкрепя предложението относно отпадането на § 56, т. 1 и не подкрепя предложението относно отпадането на §

думите „съответния регистър по чл. 146, ал. 1“ се заменят с „Националния туристически регистър“ и накрая се добавя „и обявява за невалидна издадената идентификационна карта по чл. 148, ал. 1“.

Няма. Ще подложа на гласуване неподкрепената част на предложението на народния представител Христо Проданов и група народни представители. Гласували

В ал. 1 думите „съответния регистър по чл. 146, ал. 1“ се заменят с „Националния туристически регистър“. 2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Картите трябва да дават възможност за ясна идентификация чрез снимка, име и фамилия на съответния екскурзовод, планински водач или ски учител, а за ски учителя – и посочване на ски училището, в което е нает.“ 3. В ал. 3 се създава изречение второ: „За издаването на дубликат на идентификационната карта се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал.

Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 57 по вносител, който става § 59. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 58 и § 59 по вносител, както и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 60. Гласували

Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за параграфи 61, 62, 63 и 64 с предложението за заместване,

§ 65: „§ 65. Член 155 се изменя така: „Чл. 155. (1) ЕКОСССП извършва първоначална проверка за определяне степента на сложност, обезопасеност и информационната обезпеченост на ски пистите по чл. 152 след постъпило заявление до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение. (2) Степента на сложност на ски пистите се определя със заповед на министъра на туризма в 7-дневен срок от предложението на ЕКОСССП.

между ски пистите и участъци за придвижване на туристите, както и предоставянето на туристически услуги на територията им. Проверките се извършват в периода на експлоатацията им.“

„Чл. 163а. (1) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване, се осигуряват от собственика, съответно от лицата, лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на писмен договор между тях. (2) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се извършва от лицата по ал. 1 в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, издадени/съставени от производителя и/или проектанта на басейна. (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да ограничат достъпа на хора до и/или използването на технически неизправни или опасни за живота и здравето на хората плувни басейни.“

друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на Европейския съюз, на собственика на обекта; б) номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност; в) наименованието на ски училището (с български и латински букви); г) седалището, адреса на управление, телефона, факса, адреса на електронната поща, интернет адреса; д) имената на персонала за обучение по снежни спортове; е) входящия номер на заявление-декларацията за вписване като ски училище; ж) номера на номера на заповедта на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице за регистрация и за прекратяване на регистрацията; з) наложените санкции по този закон; и)

търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги: на електронна поща; в) ЕИК на търговеца или основанието, въз основа на което търговецът има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; г) номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 97, ал. 2, име на застрахователя, срока на валидност на застраховката и застрахователната сума; д) приложените

идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на Европейския съюз, на собственика на обекта; ж) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на Европейския съюз, на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща; з) датата, от която лицето извършва дейността в обекта;

Уважаеми народни представители, в северното фоайе на Народното събрание е организиран благотворителен базар на сувенири, ръчно изработени в центрове за подкрепа на хора с увреждания. Събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на онкоболно дете. Всички народни представители са поканени да подкрепят тази благородна инициатива. Тридесет минути прекъсване – продължаваме в 12,00